Evo, poštovani kolege i kolegice, nastavljamo sa radom. Idemo sa 1. točkom. 1. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2015. godinu Podnositelj izvješća je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj; Temeljem članka 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Zbog obimnosti materijala Izvješće nije umnoženo već se nalazi na web stranici Hrvatskoga sabora. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti izvješće? Uvaženi gospodin Ivo Družić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici Hrvatskoga sabora. Pred vama je Izvješće Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Ovo je tijelo konstituirano 2014. godine spajanjem dotadašnjeg Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Svi članovi svoju dužnost obavljaju uz redoviti posao, nema stalno zaposlenih. Naša je konkretna aktivnost u skrbi za kvalitetu na tri ključna područja obilježilo sljedeće. Prvo na području unapređenja kvalitete znanstvenika i znanstvenih istraživanja ističe se intenzivan rad na izradi pravilnika o uvjetima za izboru znanstvena zvanja čiji je nacrt u javnoj raspravi. Njegova je uloga da prepoznavajući suvremene svjetske trendove razvoja znanosti i ugrađujući standarde međunarodne vidljivosti zrcali hrvatska dugoročna društvena i državna strateška opredjeljenja. Drugo, konkretna skrb za napredak znanosti i tehnološki razvoj odnosila se na odabir znanstvenih centara izvrsnosti sukladno prioritetima strategije pametne specijalizacije osobito u razdoblju STEM područja. Nacionalno je vijeće od 100 prijavljenih predložilo a ministar proglasio ukupno 13 znanstvenih centara izvrsnosti i prolaznost od 13% prijedloga nakon rigoroznih međunarodnih recenzija dobar je indikator kvalitete. Treće, na području visokog obrazovanja Nacionalno je vijeće upravilo svoju pozornost na rezultate primjene bolonjskog procesa koji je Hrvatska zajedno sa ostalim članicama Europske unije prati u trogodišnjim ciklusima na ministarskim konferencijama. Zaključilo je kako daljnja implementacija i potrebne reforme ovise o dva ključna čimbenika. S jedne su strane kvalitetne prognoze realnih potreba hrvatskog gospodarstva. S druge su strane prognoze Europske unije s radikalnim restrukturiranjem tržišta radne snage obzirom na zanimanja budućnosti. Sudjelovanje u dugoročno sasvim novom pojmovnom i sadržajnom oblikovanju onoga što danas poznajemo kao osnovnu, srednju i visoku naobrazbu, jedan je od najvećih izazova i za Nacionalno vijeće i već sada nastajuće buduće tehnologije ukazuju na potpuno nove sadržaje onoga što i kako treba učiti. Poštovani zastupnici, specifična zakonska strateška pozicija Nacionalnog vijeća bez značajnijih operativnih ovlasti orijentiralo je ostvarenje programskih ciljeva naše aktivnosti poglavito na rasprave te donošenje stavova i zaključaka kojima smo poticali aktivnost subjekata i institucija znanstveno obrazovnog sustava. U definiranju ciljeva svoje aktivnost pošli smo od spoznaje kako dugoročno nepovoljna obilježja hrvatske gospodarske i socijalne zbilje potiču procese kojim Hrvatska umjesto da konvergira, divergira prema razvojnoj putanji visoko razvijenih zemalja Naše je stoga polazište kako Hrvatska znanstvena zajednica sa manje od 20 tisuća aktivnih doktora znanosti odnosno manje od 0,5% ukupnog stanovništva unatoč svih svojih mana i manjkavosti predstavlja jedinu intelektualnu elitu koju Hrvatska danas ima, niti druge a niti bolje nema. Otuda dolazi njena odgovornost ne samo za vlastiti učinak nego i golema odgovornost za razvitak hrvatskog društva čiji su porezni obveznici javnim sredstvima omogućili individualni znanstveni napredak. Razvijanje svijesti o samoodgovornosti koja iz toga proizlazi i poticanje aktivnosti kojim se ta odgovornost svjesno prihvaća u samoj akademskoj zajednici ishodišni je cilj aktivnosti Nacionalnog vijeća. U situaciji nacionalnog razvojnog posustajanja jedan od značajnijih ciljeva aktivnosti Nacionalnog vijeća u području znanosti je uputiti u duboko promišljenu i stoga realnu sveobuhvatnu strategiju kojom do 2050. godine EU već sada aktivno otvara nove razvojne obzore na individualnoj i društvenoj razini. Na individualnoj razini posrijedi su duboke promjene koncepcije čovjeka i ljudskog života, dešifriranje ljudskog genoma i genetskog koda biljnog i životinjskog svijeta otvorile su vrata sasvim novim oblicima tretiranja bolesti personaliziranom medicinom a genetski inženjering takve kombinacije između vrsta koje mijenjaju sam pojam životnih potreba i koncept njihovog zadovoljavanja. U tijeku je još daleko složeniji proces mapiranja ljudskog mozga praćenjem, ubrzanjem otkrića u sintetskoj biologiji. To znači nam slijedi novi svijet s nepoznatim mogućnostima po dijeljenja prirodnog života ali i nespoznati pravci razvoja umjetnog života odnosno umjetne inteligencije. Obveza je nacionalnog vijeća hrvatskoj javnosti osigurati neprekidnu komunikaciju s dinamikom ovih promjena. Na društvenoj razini posrijedi je europsko opredjeljenje za radikalnom novo moder, socijalnog i gospodarskog razvoja. Njegovo ishodište je u tzv. Zelenoj industrijskoj revoluciji koja novim masovnim zapošljavanjem adresira nezaposlenost kao krucijalan gospodarski, socijalni problem. Ona među ostalim podrazumijeva novi koncept životnih i poslovnih obitavališta koja istodobno postoji i proizvođači i potrošači zelene energije. Ona podrazumijeva novi koncept transporta i komunikacije a između njih je divovski projekt tzv. Energetskog interneta. Sve to promijenit će i već sada mijenja pojam onoga što danas poznajemo kao školu, tvornicu ili bolnicu. Nacionalno vijeće ima ovdje za cilj da svojim stavovima potakne hvatanje tehnološko razvojnog priključka i inicira potrebu adresiranja kulturnih i etičkih aspekata nove stvarnosti. Poštovani zastupnici ovog Visokog doma. Dozvolite mi na kraju osvrnuti se na gorući problem koji nismo uspjeli razriješiti. Bjelodano naime nismo dali potreban doprinos preskakanju pod navodnicima mentalnog zida koji znanost i naobrazbu umjesto u ključnu investiciju novog razvoja smješta u proračunski trošak koji po definiciji treba minimizirati. Nismo uspjeli uvjeriti kreatore proračunske politike da je dugoročna stagnacija i pad ekonomske aktivnosti hrvatskog gospodarstva izravno povezan i s činjenicom da je od 2004. Hrvatska jedina članica EU do danas koja je i relativno i apsolutno smanjila nacionalna izdvajanja za znanost dok su ih drugi više nego udvostručili. Nismo učinili razvidni bumerang koji tek slijedi u ishodima učenja i stečenim znanjima kad u prethodnih 8 godina povećate državni proračun za 8,5%, smanjite u njemu izdvajanja za visoko obrazovanja za 4,3% a povećate broj studenata za 18%. Osobito nismo uspjeli uvjeriti u jednostavnu činjenicu kako nedostajuća nacionalna sredstva nije moguće nadoknaditi EU fondovima jer oni pretežito funkcioniraju po principu novac na novac. Sredstva EU fondova u pravilu nisu po svojoj namjeni niti trajnog niti dugoročnog karaktera pa nemaju niti funkciju održanja institucionalne stabilnosti nacionalnih sustava znanosti. Upravo obrnuto. Stabilnost nacionalnog financiranja pretpostavka je bilo kakve značajnije participacije u europskom financiranju. Moram naglasiti kako nismo bili dovoljno angažirani u objašnjavanju specifičnosti pod kojima se treba stimulirati suradnja znanosti i gospodarstva. U EU na sva tri zaposlena sa srednjom ili nižom spremom dolazi jedan s tercijarnim obrazovanjem. U većini hrvatskih izvoznih sektora taj je odnos 6 prema 1. Tehnološki zaostale i usitnjene hrvatske tvrtke objektivno ne mogu snositi troškove istraživanja i razvoja. To zorno potvrđuju podaci prema kojima ispod 200 tvrtki u Hrvatskoj koristi oko 500 milijuna kuna subvencije odnosno poreznih olakšica za istraživanje i razvoj pri čemu oko dvije trećine tih sredstava, dvije trećine koriste dvije multinacionalne kompanije koje posluju u Hrvatskoj. Stoga treba osposobiti znanost ne samo da čeka narudžbe iz prakse nego i da kreira potražnju za istraživačkim projektima koji unapređuju poslovanje i konkurentnost okupljajući poduzetnike u centrima izvrsnosti, centrima kompetencije, znanstveno tehnologijskim parkovima, klasterima i drugim oblicima. Poštovani zastupnici, da bi potpomogli ovaj novi pristup povećano je samo odgovornost i znanost. Nacionalno vijeće, rektorski zbog, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska Zaklada za znanost pred gotovo dvije godine su taksativno definirali programu strukturu 350 milijuna kuna dodatnih proračunskih sredstva po stavkama koje mogu dati najveći efekt u suradnji s gospodarstvom i privlačenju sredstava EU fondova i gdje ništa ne bi išlo na plaću. Umjesto minimalnog povećanja dobili smo sad već 8-godišnji kontinuitet smanjenja sredstava za znanost koji se prema usvojenoj proračunskoj politici nastavlja i u sljedećoj godini. Time se nastavlja i trend koji ukoliko se ne prekine vodi u destrukciju ne samo istraživačko-obrazovnih kapaciteta. On vodi u takav gubitak sposobnosti prilagođavanja razvojnim promjenama koji pored razvojnog umnaža i civilizacijski jaz prema razvijenim članicama EU i koji tako može i hrvatski nacionalni identitet gurnuti na sam rub prepoznatljivosti. Suočeni s dimenzijama problema logično je zapitati se što smo zapeli na toj sitnici od 350 milijuna kuna dodatnih proračunskih sredstava. No kada imate sustav od 160 tisuća studenata, 32 tisuće diplomanata godišnje, 11 tisuća istraživača, 90 fakulteta, 25 instituta koji ukupno čine jedva 3% proračunskih rashoda tada dobijete drugu računicu. Na ovako razmjeno malim sredstvima se i sa sitnom injekcijom može postići relativno veliki efekt zato će se nastaviti naše nastojanje da se ono pretvori u stvarnost jer smo duboko uvjereni da preokretanje trendova u financiranju znanosti i visokog obrazovanja makar i na simboličkoj razini ima bitan utjecaj na javnu percepciju znanosti i obrazovanja kao potencijalnog i realnog pokretača suvremenog i bržeg razvitka. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku na ovo izlaganje, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine profesore, ja se s vama slažem u potpunosti da ulaganje u prosvjetu i znanost ne može se nikako tretirati kao trošak nego se mora tretirati kao ulaganje u budućnost i bez toga nema ni gospodarskog oporavka i svih onih poduzetnih stvari. Međutim, jednu stvar ste nažalost rekli netočno. Proračun Ministarstva znanosti i prosvjete 2004. je bio 7 milijardi i 800, 31.12.2010. je bio nekakvih 60 milijuna manje od 13 milijardi kuna. Znači proračun je narastao 5 i još nešto milijardi kuna, zapravo 4,5 milijarde kuna. E sad ako su oni koji vode ministarstvo znanosti i prosvjete to rasporedili to je drugi par cipela. Međutim, mislim ako se već spomenulo, nisam mislio replicirati o ovoj temi. Međutim, ako ste ovdje već spomenuli onda ste trebali reći kad govorite o financijskim sredstvima, a to je taj stalni prijepor između sveučilišta, visoke znanosti i resornog ministarstva. I to je kao da imate nesložnu familiju. Ne možete onda imati reda u kući, ta familija ne može ići naprijed. Tako je naš sustav znanosti i obrazovanja naprosto ili ga idemo zakonski urediti da jedno drugim ne uskaču u trbuh, jer visoka znanost i sveučilišta naprosto vrijednost i kapital. Zagrebačko Sveučilište je nekada bilo ponos Hrvatske, pitanje je da li je ono to danas takvo. Prema tome, hajmo ako govorimo o tome ne govoriti samo o pukim financijskim sredstvima, a ovaj podatak mi četiri i pol milijarde je povećano 2004. do 31.12.2010. E sad drugi je par cipela onaj tko donosi o odluci kako se ti novci troše. Druga stvar, ovim sredstvima trebate dodati negdje oko milijardu i pol sredstava koje ide na lokalnu samoupravu za osnovno i srednje školstvo. I trebate dodati negdje oko 3 milijarde kuna koje su matična sredstva koja imaju razno razna veleučilišta i sveučilišta, dakle sa osnova vlastitih prihoda i drugih. Znači taj iznos vam se penje po prilici negdje na oko 16 milijardi i on na žalost zadnjih četiri, pet godina stagnira ili se neznatno mijenja u plusu ili minusu. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvažena Gordana Rusak, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Moja je isprika poštovanom kolegi Šukeru. Moram reći da je prije nego pročitam ovo izvješće vrlo tužno govoriti o ovako važnom izvješću pred polu praznom sabornicom. To isto govori u prilog činjenici koja se neprestano ističe da je položaj znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj uistinu na najnižim granama. Kada jednog dana bude ova sabornica puna, kad ćemo razgovarati o temama vezanim uz odgoj i obrazovanje bit ćemo sigurni da smo na pravom putu. Ali do tada, pardon. U redu, hvala. Sve mi je jasno. Ja se ispričavam. Ovo je bio trenutak sentimentalnosti. Ja povlačim sve što sam rekla. Da, bez onoga koga se može. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na 5. sjednici… Hajde molim vas nemojmo međusobno komunicirati. Evo izvolite./… … održanoj 8. i 9. ožujka 2016. godine Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2015. godinu. Uvodno obrazloženje podnio je prof.dr. Ivo Družić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Podnositelj je istaknuo kako je u izvješću detaljno prikazana misija, ciljevi i način rada Nacionalnog vijeća u 2015. godini. To je Vijeće tijekom 2015. godine održalo 9 sjednica na kojima se raspravljalo o pitanjima koja su od važnosti za znanstvenu djelatnost, raspravljalo je o nizu predmeta, te davalo očitovanje na iste. Mišljenja podrške, preporuke, prijedloge, tumačenja i drugo. Ovdje ću zastati pa reći ono što je naglasio prof. Družić da nema ni jedne profesionalno zaposlene osobe u tom Nacionalnom vijeću. U području znanosti dvije su teme dominirale aktivnošću Nacionalnog vijeća, stanje i financiranje znanstveno-istraživačkog rada, te znanstveni centre izvrsnosti. S tim u svezi podnositelj je ukazao na problematiku financiranja sustava znanosti u Republici Hrvatskoj naglasivši kako je Republika Hrvatska od nastupa ekonomske krize 2008. smanjila izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje, te da sadašnje stanje financiranje znanosti nije dugoročno održivo. Štoviše, Hrvatska je jedina europska tranzicijska zemlja koja je u vrijeme krize smanjila izdvajanja za znanost. Sve ostale tranzicijske zemlje ta su izdvajanja povećala. mišljenje je članova odbora kako je Nacionalno vijeće kao stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti izvršavalo svoju zakonom određenu zadaću tijela zaduženog za strateško promišljanje sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Isto tako pozitivnim je ocijenjena involviranost nacionalnog vijeća u pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga znanstvenih centara izvrsnosti, te angažman na izradi novog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Prof. Družić je upravo napomenuo da je taj pravilnik, prijedlog pravilnika gotov i da je trenutno u javnoj raspravi koja će trajati do 6.6. Također zbog velikog raspona kvalitete ovo smatram vrlo bitnim na hrvatskim sveučilištima pozitivnim je ocijenjen angažman Nacionalnog vijeća u izradi novog zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. S ciljem unapređenja sustava znanosti i visokog obrazovanja, te njegove povezanosti sa gospodarskim strukturama sugerirano je predlagatelju da Nacionalno vijeće treba aktivnije poticati istraživanja u STEM području budući da isti predstavlja bitan čimbenik gospodarskog razvoja zemlje. Tema rasprave bila je problematika financiranja znanstveno-istraživačkog rada, te korištenja sredstava iz fondova EU kao i osiguranje nacionalnih inicijalnih sredstava koja su nužna za prijavu europskih projekata. S tog aspekta istaknuto je da svaka zemlja članica EU vodi brigu o vlastitom razvoju znanosti i tu brigu iskazuje znatnim izdvajanjem nacionalnih sredstava za znanost. Sredstva fondova EU za znanost su značajna, ali ona ne mogu biti kompenzacija smanjenim nacionalnim izdvajanjima.

da to nije moguće iz razloga što Europska unija će financirati one projekte koje su od strateškog interesa za EU. Jedan primjer. Nedavno su oslobođena velika sredstva koja se mogu povući za istraživanje klimatskih promjena. Naravno da će se Hrvatska uključiti ta istraživanja, da nam je bitno i stalo nam je do toga, ali pitam je li to prioritet hrvatskog gospodarstva, dakle istraživanje klimatskih promjena? Dakle, svaka zemlja mora prvo uložiti i stvoriti bazu za znanstvena istraživanja s vlastitim sredstvima da bi se onda na tu bazu mogla nadograditi europska sredstva. I na kraju nakon te opsežne rasprave vezane uz ovo financiranje došli smo do zaključka da se prihvaća Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2015. godinu. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Sada bih otvorio raspravu. Prešli bismo prvo na klubove zastupnika. Prvo je klub SDP-a, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Žao mi je što nismo raspravu o ovom izvješću imali prije donošenja proračuna jer je zapravo bila prilika, izvješće je bilo već u sabornici, odbor je raspravio. Možda bi bi ovo izvješće doprinijelo onda da i rasprava o proračunu bude u konačnici takva da znanost bude malo veći dobitnik nego što je bila. Evo počeo bih raspravu u ime kluba. Odmah na početku želim reći da mi podržavamo ovo izvješće i mislimo da je kvalitetno, da je učinilo i dobru analizu, na neki način osvrnulo se na povijest, ukazalo na aktualno stanje i dalo neka rješenja za budućnost. Ali prije samog izvješća još jedanput ću podsjetiti i zahtjev koji smo svi mi saborski zastupnici i Vlada dobili od preko 5000 znanstvenika koji su zamolili da pretvorimo znanost i obrazovanje iz gubitnika u dobitnike, da znanost i obrazovanje u postanu uvijek najveći dobitnici svakog proračuna, da nastavimo reformu obrazovanja kroz kurikularnu reformu, da se osigura žurni početak promjena sustava znanosti i visokog obrazovanja na temeljima povećane kompetitivnosti, internacionalizacije i odgovornosti prema širem društvu i da se neodgodivo implementiraju sve mjere i aktivnosti predviđene u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. Mislim da ovi zahtjevi koji su došli od strane znanstvenika zapravo mogu se iščitati i u radu Nacionalnog vijeća i u onome što ono predlaže. Iako nema puno zastupnika u sabornici ali obzirom da javnost gleda ovo što mi radimo namjerno ću pročitati što zapravo radi Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje je ključno strateško tijelo. Čuli smo prof. Družića on je čini mi se s jednom dozom sjete rekao da nema operativne ovlasti ali to je dobro. Dakle, ovo tijelo ima stratešku funkciju, strateško promišljanje obrazovanja, znanosti i tehnologije dok neki drugi bi trebali to operativno odrađivati. Prema tome, Nacionalno vijeće za znanost raspravlja o pitanjima od važnosti za znanstvenu djelatnost i predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unapređenje. Predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje visokog obrazovanja. Daje suglasnost na uvjete rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta, visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja, prati razvitak i utvrđuje znanstveno-umjetnička područja i polja, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja. Općim aktom utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja u skladu s ovim zakonom. Donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života. Razmatra i vrednuje prijedloge kolaborativnih znanstvenih programa koje predlažu sveučilišta i javni znanstveni instituti. Predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti te daje mišljenja o osnivanju znanstveno-tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara. Predlaže kriterije i donosi raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata i organizacija civilnog društva, posebno tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. Predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju unapređenje i napredovanje znanstvenog i nastavnog podmlatka, imenuje članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. Predlaže i potiče mjere vezane za policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u RH te predlaže Hrvatskom saboru strateške dokumente mreže javnih visokih učilišta i mreže javnih znanstvenih instituta. Raspravlja o pitanjima o važnosti za razvoj nacionalnog inovacijskog sustava, predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticaj tehnološkog razvoja. Predlaže članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, predlaže članove Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja. Dakle, kolegice i kolege ako ste pažljivo slušali što sam čitao ne postoji važnije tijelo koje strateški promišlja sve ono što je važno za obrazovanje i znanost. Ako promotrimo Izvješće za 2015. godinu na što se treba osvrnuti? Dakle, prije svega bitno je da je u tom periodu uspostavljen strateški okvir za razvoj obrazovanja, znanosti i tehnologije. Mi smo ovdje u Saboru 17. listopada 2014. usvojili Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije bez ijednog glasa protiv podsjetiti ću. Kolege iz HDZ-a su bili suzdržani ali ne zbog sadržaja, znači ne negiraju strategiju nego su zamjerili da su bila predviđena premala sredstva za njenu provedbu što je obaveza onda da u proračunima koji slijede kad su u mogućnosti povećavaju ta sredstva. Započeta je cjelovita kurikularna reforma koja se ne tiče samo osnovne i srednje škole nego dapače kvalitetnih potencijala koji će se upisivati kasnije na fakultete. Počelo je povezivanje obrazovanja sa tržištem rada kroz hrvatski kvalifikacijski okvir koji je pomalo zanemaren, koji čak koliko sam čuo Ekonomski fakultet pokreće i ustavnu tužbu, osporavajući ustavnosti hrvatskog kvalifikacijskog okvira usudio bih se reći iz čisto partikularnih interesa. Ono što posebno želim naglasiti jer se stalno ponavlja da je prisutan stalni trend smanjivanja ulaganja u znanosti, on nije točan. Dakle, reformom financiranja znanstvene djelatnosti kroz višegodišnje programske ugovore i Hrvatsku zakladu za znanost te formiranje prvih nacionalnih i znanstvenih centara za izvrsnost i uspješno povlačenje sredstava iz europskih fondova. Izdvajanja za znanost povećana su sa 0,75% na 0,81%. Dakle, negativni trend koji je bio negdje do 2010., 2011. godine je stao i nakon toga krenulo je povećanje. To možemo iščitati iz materijala koje nam je pripremilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za sjednicu koja je održana u ožujku 2016. gdje evo samo jedan primjer, uzmimo najveći problem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pa tako i sustava visokog obrazovanja i znanosti, to su plaće. Dakle proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 85% sredstava odlazi na plaće. I zbog onih stvarnih dodataka koji se moraju povećavati zbog dodataka na radni staž taj će iznos stalno rasti. Ako on stalno raste sva sredstva druga namijenjena znanosti će se smanjivati. Pa evo znači 2010. je za plaće sa doprinosima izdvojeno milijardu i 919 milijuna, 2015. 2 milijarde i 10 milijuna. Na stipendije 2010. izdvojeno 65 milijuna, 2015. …/Govornik se ne razumije./… na školarine 2010. 68 milijuna, 2015. 226 milijuna. Dakle nisu, naravno da su ta sredstva nedostatna, da ih treba povećavati ali nije činjenica da stagniraju. Prema tome, ako govorimo o tome što bi trebalo biti bolje naravno da bi kroz bržu integraciju sveučilišta, kroz bolje povezivanje sveučilišta sa gospodarstvom trebalo osigurati i više sredstava za razvoj obrazovanja, visokog obrazovanja i znanosti. Prema tome, što treba napraviti u narednom periodu? Treba kontinuirano povećavati ulaganje u obrazovanje i znanost i to kao pokretače dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja, kroz cjelovite programske ugovore, kroz veću interakciju znanosti, gospodarstva i istraživanja. Ono što mislim da je uloga i Nacionalnog vijeća to je da se u suradnji sa sindikatima treba razraditi potpuno novi cjeloviti model normiranja rada znanstvenika, znanstveno nastavnog suradničkog osoblja ali i institucije u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. Smatram da treba potaknuti i razvijanje doktorskih škola na sveučilišno institucijskoj razini i ono što se kao liječnik posebno zalažem da se u narednom periodu implementira barem jedna sveučilišna bolnica. Evo ja nominiram da to bude u Rijeci. Završiti ću sa dosljednom implementacijom Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koju sam već nekoliko puta spomenuo. U toj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije postoji 8 ciljeva za visoko obrazovanje, brzo ću proći kroz njih. To je unaprijediti studijske programe dosljednom provedbom postavki bolonjske reforme i redefinirati kompetencije koje se na njima stječu. Ustrajati kroz kvalitetan binarni sustav visokog obrazovanja usklađen sa nacionalnim potrebama i načelom učinkovitog upravljanja visokim učilištima. Osigurati kvalitetnu kadrovsku strukturu visokih učilišta kao osnovu za unapređenje kvalitete obrazovanja. Osigurati učinkovit i razvojno poticajni sustav financiranja visokih učilišta. Osigurati zadovoljavajuće prostorne, informacijsko komunikacijske resurse visokih učilišta. Unaprijediti studentski standard uz posebnu skrb za socijalnu dimenziju studiranja. Internacionalizirati visoko obrazovanje i jače ga integrirati u europski svjetski visokoobrazovani prostor. Te 8. osigurati primjerenu važnost kulture kvalitete i načela odgovornosti u visokom obrazovanju. Ovi ciljevi su dalje razrađeni sa 31 podciljem i 87 mjera za njihovo ostvarivanje. I uz to imamo 6 ciljeva za znanost i tehnologiju. To je brzo pokretanje promjena u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, međunarodna kompetitivna javna sveučilišta i javni znanstveni instituti u hrvatskom visokoobrazovanom istraživačkom prostoru koji stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Okruženje koje omogućuje i potiče interakcijske i transferne mehanizme suradnje istraživačke zajednice sa inovativnim gospodarstvom, društvenim djelatnostima, sveučilišta, veleučilišta i znanstveni instituti uključeni u procese pametne specijalizacije i s njime povezane smjernice tehnološkog razvoja, nacionalne istraživačke inovacijske infrastrukture sa javnim pristupom uz uključivanje u europsku infrastrukturu, povezivanje s njima. I 6. rast ulaganja u istraživanje i razvoj i unapređenjem sustava javnog financiranja te poticanjem ulaganja poslovnog i društvenog sektora u istraživanje i razvoj. Ovi su ciljevi definirani sa točno 28 mjera kako bi se mogli u potpunosti provesti. Ono što posebno želim pohvaliti u radu Nacionalnog vijeća za proteklu godinu za proteklu godinu tiče se njihove uloge u osnivanju i pokretanju 13 centara znanstvene izvrsnosti, zatim u osnivanju savjeta za financiranje visokog obrazovanja i znanosti koji nadam se da će ponuditi rješenja koja će osigurati brži razvoj naših sveučilišta. Naravno vrlo je bitno da smo napokon dobili novu verziju pravilnika o napredovanju u znanstvenim zvanjima jer trenutačno i kriteriji su preniski i mislim da treba osigurati ipak jednu višu ljestvicu za napredovanje u sustavu znanosti. I ono što posebno pozivam Nacionalno vijeće da se aktivno uključi u izradu zakona o kvaliteti, o osiguranju kvalitete kako bi ujednačili kvalitetu na svim našim visokim učilištima, sveučilištima kako bi sve diplome bile jednako vrijedne. Evo, zahvaljujem se još jedanput gospodinu prof. Družiću na zaista kvalitetnom radu, na svemu onome što su učinili i pozivam ih i dalje da budu proaktivni u stvaranju preduvjeta da obrazovanje i znanost zaista uvijek budu dobitnici i kada su proračuni u pitanju i da osiguraju gospodarski i društveni razvoj RH. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo tri replike. Prva je uvažene zastupnice Gordane Rusak. Gordana (Nezavisni)** Gospodin Jovanović je spomenuo restrukturiranje instituta. Dobra ideja i to ćemo u svakom slučaju morati napraviti pa ja predlažem da jedan od tih instituta ili možda dva koji se budu sintetizirali naprave te statističke analize koje će nam konačno jednom i zauvijek točno reći kolika su to izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda za znanost, obrazovanje, koliko studenata imamo a koliko znanstvenika imamo, itd.. Jer čini se da podaci o kojima govorimo se jako, jako razlikuju pa kako kome odgovara. Jednom je dobro, drugi puta lošije

Dakle provedeno je vrednovanje svih instituta za strane agencije za visoko obrazovanje i znanost, tamo su određene i preporuke. Dio instituta jednostavno ne može opstati više samostalno, dio treba spojiti, dio treba uključiti i sveučilišta. I ja sam uputio i zastupničko pitanje ministru Šustaru da nam u najkraćem roku odgovori zapravo na koji način se misli provesti racionalizacija mreže znanstvenih instituta u RH? **Reiner, Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Jovanović, mislim da izdvajanje u znanost je nešto što ne bi trebalo imati politički prijepor. Međutim ono što mene muči, brine a to je da mi stalno govorimo o tome da bi trebalo nešto povećati a postavlja se pitanje da li imamo uopće mogućnost od onih koji pune proračun da to povećamo a ja praktički niti od profesora Družić niti od vas nisam čuo a općenito raspravi kad govorim o znanosti. Da li ima tu prostora da se neke stvari drugačije postave i da li 16 milijardi kuna koje se ulažu u obrazovanje i znanost dakle od prvog razreda osnovne škole do znanosti na racionalniji način korištenja možda dođemo do sredstva koje se mogu iskoristiti za ono što je potrebno. Sami ste rekli da 85% sredstava ide za plaće. Da li ovakav sustav nagrađivanja adekvatan, da li on stimulira općenito ljude u prosvjeti a prije svega mlade znanstvenike na posao, dakle to je pitanje o kojem trebamo govoriti jer s tim što ćemo mi ovdje reći a oko toga ćemo se svi složiti bez obzira da li smo na vlasti ili opoziciji, da li smo lijevi ili desni da u znanost treba ulagati, ali po meni je suštinsko pitanje u što i kako? Da li su neka sredstva koja su uložena recimo evo uzmite primjer Riječkog kampusa, da li je odluka Vlade da se ona bivša vojarna i onaj prostor da da se tamo napravi prostor za visoko obrazovanje, kvalitetna ili dobra, što je sa Borongajem ili nečim slično. Tu su nukleusi za neke stvari. Ali ako racionalnije koristimo ta sredstva. Ja sam vam reko ukoliko je samo Ministarstvo prosvjete naraslo 2004.-2010. a vi ste i profesor Družić rekli potpuno identičnu stvar da su do tada padala sredstva za znanost. Vrlo interesantno da 5 milijardi je otišlo u Ministarstvo znanosti, obrazovanja u u 6 godina više a znanost je dobila manje. E prema tome onaj tko vodi to Ministarstvo mora voditi brigu o tome kako taj kolač dijeli. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Pa slažem se kolega Šuker. Zato sam u raspravi u ime kluba i spomenuo da pozdravljam da je Nacionalno vijeće osnovalo Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti visokog obrazovanja koje bi trebao upravo odgovoriti i na ova pitanja koja ste vi postavili a također sam potaknuo da se zajedno sa sindikatima krene i na jedan potpuno drugačiji način procjene i određivanja satnice rada i norme svega što se događa na sveučilištu. Ja sad neću jer nemam vremena govoriti da i to malo novca koje nije dovoljno se na puno načina trošilo neracionalno i rasipalo. To je sigurno bilo a predugo bi trajalo da idem u objašnjenje toga. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Jovanoviću, kazali ste da očekujete da će dobitnici biti znanosti i naravno da vas tu triba podržati. Međutim kad pogledamo i sami ste kazali 2010. pa svake godine je za znanost izdvajano sve manje, a uspoređujući zaduženja Hrvatske države, dugove, znači imamo 300 milijardi kuna. Samo u 4 godine 100 milijardi kuna. Očito je znanost dobivala premalo i organizacijski gledajući svi teritorijalno gledajući područja RH što se tiče visoko obrazovanih učilišta nije isto znači zastupljeno tako da pojedinci iz nekih dijelova Hrvatske nemaju iste uvjete za školovanje niti imaju mogućnost kao što imaju zbog financijskih poteškoća kap što imaju u drugim krajevima i bogatijim krajevima i meni je drago da ih vi zastupate ovdje svoju Rijeku. svi kako dolaze ovdje u Parlament kako većina za svoje krajeve žele što više a obrazovanje ne može tako funkcionirati i nije mi također jasno da od pustih prodaja zlata, Ine, otoka, svega što nismo prodali i danas da imamo i problem u znanosti da 85% znači sredstava koja idu u znanost idu za plaće, znači da je bilo upravljano državom općenito ne transparentno na štetu znanosti. Vidimo kad imamo nekakav problem da uvijek kažemo trebaju savjeti, trebaju povjerenstva a to uglavnom se radi kad ne želimo riješiti problem. Znači naša znanost je oštećena i obrazovanje kako teritorijalno tako i pojedinci koji nisu imali pravo, ustavno pravo svi na isto obrazovanje. Nadam se da će ova Vlada iskoristiti ove, ova većina tj. Vlada ova sredstva kakva jesu i da će ta znanost biti puno pravičnija na području RH. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Po koji put zapravo niste u pravu. Ne znam zašto ste mi replicirali, što ste htjeli riječi. Rijeku uopće nisam ovdje izdvajao posebno nego sam je samo nominirao da ako želimo imati jednu sveučilišnu bolnicu možemo je imati u Rijeci i potpuno ste u krivu kad govorite o dostupnosti školovanja u protekle četiri godine. Dakle, ona je drastično povećana u odnosu na 2011.godinu. Dakle, od 2012. godine počelo je sufinanciranje međumjesnog školskog prijevoza, ukupno milijardu kuna u jednom mandatu je potrošeno. U te četiri godine je apsolutno osigurano da svi studenti koji redovito ispunjavaju svoje obaveze studiraju potpuno besplatno. Osjetno je povećan broj studentskih stipendija. Prošireni su studentski kapaciteti i smještaji tako da ako govorimo i usporedimo 2011. i 2015. danas je Hrvatska društvo puno većih i jednakih šansi za sve one koji žele završiti srednju školu i fakultete. Prema tome ovo što ste govorili, govorili ste potpuno krivo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada ćemo u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvažena zastupnica Sanja Putica. **Putica, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, čuli smo danas ovdje i nakon matičnoga odbora izvješće gospodina Ružića koji je govorio o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. To nacionalno vijeće kao što vidimo iz ovoga izvješća brine za razvitak, o razvitku i kvaliteti cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u RH i brojene su aktivnosti koje to Nacionalno vijeće ima u svom opsegu djelovanja, a sudeći i po tim aktivnostima na njima je zaista velika odgovornost za razvoj i boljitak hrvatske znanosti, ali i za kvalitetnu kadrovsku selekciju u znanosti. Tu je odgovornost posebno velika obzirom na zaista mali broj visoko obrazovane populacije u Republici Hrvatskoj. Svi koji smo ikada radili u okviru bilo kojega sustava posebice onog obrazovnog znamo kako su kvalitetni ljudi u tom sustavu temelj napretka i implementacije bilo koje promjene i bilo kojeg projekta. Dva su ključna akta koji predstavljaju okvir za djelovanje ovoga Nacionalnog vijeća. To je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kao i poslovnik rada samoga Nacionalnoga vijeća i to je za sad zadani rekla bih zakonodavni okvir. Ključno je pitanje koje se iščitavajući ovo izvješće Nacionalnog vijeća o radu za 2015. godinu treba postaviti je je li Vijeće uspjelo realizirati svoj vlastiti plan i program koje je donijelo. Ono što me veseli, a što je navedeno u ovome izvješću to je poticanje istraživanja i potpora STEM području posebice zato što je to jedno od temeljnih područja koje želi unaprijediti nova cjelovita kurikularna reforma. Svjesni smo da bez međusobne suradnje ukupne obrazovne vertikale od predškolskog odgoja do visokoga obrazovanja i znanosti nema boljitka, već spomenutom dakle Strategijom obrazovanja koja je donesena u Hrvatskome saboru u listopadu 2014. godine. Nastavno na tu strategiju kao temeljni dokument vidimo da se u ovom izvješću otvara i pitanje povlačenja sredstava iz fondova EU i pitanje uklopljenosti naših znanstvenih projekata u one europske, pa ovim putem možemo čak apelirati i na neke buduće članove ovoga Nacionalnoga vijeća da vode računa o europskim znanstvenim tijekovima i istraživanjima i mogućnosti za dodatno i produktivnije povlačenje sredstava iz fondova EU. Ali treba ovdje reći kako su razvoj zapravo hrvatske znanosti i napredak hrvatskoga gospodarstva, a vezano za povlačenje tih sredstava itekako povezani. Jača konkurentnost hrvatskoga gospodarstva na inozemnom tržištu preduvjet je razvoja znanosti, ali je i pojačana znanstvena aktivnost i istraživanje poticaj gospodarstvu, inovacijama i konkurentnosti. Ovo je Vijeće imenovalo kako stoji u izvješću i svoja dva člana u Odbor za praćenje operativnog programa konkurentnosti kohezija za razradu kriterija prijave i povlačenje sredstava iz fondova EU, a s ciljem tješnjeg povezivanja znanosti i gospodarstva što na žalost nije dovelo do željenih rezultata i dostatnog konzumiranja strukturnih fondova čija je Hrvatska članica na programu od 2014. do 2020. godine. Tome se svakako u budućnosti nadamo. U ovome izvješću Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoja daje se i viđenje i preporuke kako aktivno podići standarde u hrvatskoj znanosti i to djelovanjem kroz šest područnih znanstvenih vijeća i jednog umjetničkog vijeća kao i kroz niz stručnih povjerenstava koje je samo Vijeće oformilo. Dva su strateška pitanja rekla bih koje otvara i budući rad Nacionalnog vijeća za znanost, koje daje kao svoj budući cilj visoko obrazovni i tehnološki razvoj, a to su stanje i financiranje znanstveno-istraživačkih projekata i rada i znanstveni centri izvrsnosti. Za ostvarenje svih tih projekata i svih ciljeva koji su napisani za budući rad Nacionalnoga vijeća potrebno je uključivanje svih subjekata hrvatskoga društva, samoga Vijeća, Zaklade za znanost, agencija koje su pri ministarstvu i naravno samih sveučilišta koje ne mogu djelovati izvan sustav. I obzirom na svoje znanstvene kapacitete, ljudske resurse, ali i na svoje financijske kapacitete. Evo u tom smislu vjerujem u rad, produktivan rad i pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatskoga sabora i sigurna sam da će ministarstvo u buduće prepoznati djelovanje Vijeća i njegove ciljeve a na dobrobit hrvatske znanosti. U ime kluba mogu reći da ćemo podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolegica je spomenula sredstva iz EU fondova za visoko obrazovanje. je od …/Govornik se ne razumije./… sredstava i mogućih sredstava iz EU fondova koliko je do sada iskorišteno ako imate podatak, jer vidim da ste se dosta educirali. I koliko do 2020. možemo iskoristiti kao Republika Hrvatska. I vrlo je bitno to pitanje što ste sad kazali, sredstva iz EU fondova. Hvala lijepa. Ako može te podatke. Odgovor na repliku. Vjerujem, opet kažem budući da nemam točne podatke da će ovo Nacionalno vijeće raditi itekako na ekipiranju ljudi koji su sposobni povlačiti ta sredstva, ali i svaka ustanova u znanosti ponaosob. Zato sam i naglasila da je potrebno uključivanje svih

Hvala lijepo. Pa evo, javio sam se za pojedinačnu raspravu jer nisam htio o tom dijelu govoriti kada sam govorio u ime kluba jer se radi i o mom osobnom stavu. Dakle, stalno ponavljamo kako je problem vezan i uz plaće i u odnos znanosti. Vodili su se neke rasprave o tome da li treba ministarstvo dijeliti tako da se izdvoji Ministarstvo sporta. Ja upravo vidim rješenje u tome da imamo zapravo potpuno drugačiju strukturu kad je riječ o Ministarstvima obrazovanja, znanosti i sporta, kulture, gospodarstva. Dakle, upravo zbog potrebe tješnje veze, obrazovanja, znanosti i gospodarstva mislim da bi to bio logičan slijed. Dakle, da u nekakvoj reformi Vlade koju ste najavili u ovoj koaliciji, da imamo Ministarstvo obrazovanja, znanosti, tehnologije i gospodarstva a posebno Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta. Mislim da bi to bio put koji bi osigurao da znanost povlači više sredstava iz gospodarstva. I drugo što želim reći tiče se europskih fondova. Dakle, ja se bojim da dio kolega i u ovoj sabornici ne razumije kada kažemo da europska sredstva trebaju biti temelj za razvoj hrvatske znanosti. Zašto? Dakle mi, naš proračun, teško ćemo moći puno povećavati. Povećavati u našem proračunu sredstva za znanost također će teško ići. To će ovisiti koliko bude rastao BDP pa ako raste i proračun moći ćemo nešto više povećati za znanost. Drugo, da li će nam gospodarstvo dati malo više sredstava za znanost? Pliva možda hoće i još neka velika tvrtka a ove druge male nisu to u stanju. Ostaju nam europska sredstva. Ali ne europska sredstva za povlačenje pojedinačnih projekata nego europska sredstva za infrastrukturu. I tu se vraćamo na Riječko sveučilište. Riječko sveučilište je povuklo 180 milijuna kuna bespovratnih sredstava za razvoj istraživačke infrastrukture. Ta istraživačka infrastruktura osigurava da mladi znanstvenici ne odlaze sa Riječkog sveučilišta, dapače nam dolaze poznati strani znanstvenici i da zajedno nakon toga rade projekte koji će povlačiti novce za pojedinačne projekte iz europskih fondova. I to je jedini put koji u narednom periodu može osigurati da u našu znanost uđe više novaca nego što ih trenutačno imamo na raspolaganju. Hvala. Na ovu raspravu imamo 3 replike. Prva je uvažena zastupnica Sanja Putica. **Putica, Sanja (HDZ)** Cijenjeni gospodine Jovanoviću vjerujem i sigurna sam da razumijete kako je prevažno pitanje znanosti, to nije pitanje koje bismo trebali politizirati politizirati u ovoj sabornici. Ali i da je sve ono što je kvalitetno započeto u okviru ministarstva i u sustavu obrazovanja zapravo ima dugoročan cilj i da je to proces koji će, čiji će se rezultati vidjeti tek nakon nekoliko godina. Zato duboko vjerujem u konstruktivnost svih saborskih zastupnika i ministarstva na čelu s novim ministrom. Zaista vjerujem da će se dogoditi jedna kvalitetna selekcija ljudi koji će pokrenuti hrvatsku znanost na bolje.

kolegice Putica ne znam gdje ste vidjeli politiziranje. Evo ja se trudim u ovom mandatu biti apsolutno fin, uglađen, nikog ne napadati, nuditi kvalitetna rješenja i prijedloge. Dakle, nigdje nisam spomenuo politiku ni politiziranje. I evo veselim se suradnji sa vama i sa svojim kolegom iz Rijeke Šustarom na dobrobit obrazovanja i znanosti za cijelu Hrvatsku. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa. Evo isto pitanje kao maloprije kolegice. Pošto ste bili ministar kolega Jovanoviću u prošloj Vladi koliko sredstava iz EU fondova za visoko obrazovanje za vrijeme vas tj. za vrijeme prošle Vlade je znači povučeno povučeno bar u postocima? Znači to morate znati ako kolegica nije znala. To bih vas pitao. I vrlo ste dobro to primijetili da je iz Rijeke sadašnji ministar, vi iz Rijeke, znači da nam visoko obrazovanje bar u Rijeci neće imati problema. Ali ako možete odgovoriti na ovo pitanje. Hvala. Sa zadovoljstvom mogu za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u našem mandatu je bilo najuspješnije ministarstvo koje je povuklo 120% sredstava koja su bila na raspolaganju. A ono što nas čeka to su sredstva u milijardama kuna koje možemo povući ukoliko budemo uspješni iz fondova EU. Hvala. Sljedeća replika, uvažena zastupnica Gordana Rusak. **Rusak, Gordana (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa samo bih dodala i naglasila još jednom činjenicu s kojom se slaže široka javnost ali očito ne i političari. Svaka zemlja mora prvo graditi svoj znanstveni potencijal na vlastitim sredstvima, treba stvoriti svoju konkurentnost da bi mogla povući sredstva iz EU. Znači, tu se postavlja pitanje da li je prvo kokoš ili jaje. Tko će uložiti, tko će nama dati ozbiljne europske projekte ako mi nismo sposobni za rad na tim projektima? Gospodin Jovanović vjerojatno zna da su zadnja značajna ulaganja u infrastrukturu na institutima i sveučilištima bila 2005. godine i da mi danas imamo aparaturu na sveučilištima i institutima koja prelazi 10 godina. Što ćemo mi s takvom aparaturom, na koje projekte ćemo se mi prijavljivati? Slažem se s vama da moramo poraditi na ovim infrastrukturnim projektima i povući novce iz EU barem za to pa onda aplicirati na druge fondove. A sada kad već nitko nije odgovorio na pitanje gospodinu Bulju oko povlačenja sredstava a gospodin Jovanović iznosi ovakve lijepe brojke ja ću spomenuti jednu. Mi smo iz Europskog socijalnog fonda povukli 26,6% mogućih sredstava a da smo povukli samo 50% iz tog fonda mogli smo financirati 3756 bruto plaća doktora znanosti za jednu godinu. To su velika sredstva. U to vrijeme su ti doktori znanosti izlazili iz države, a mi nismo ništa činili da bismo iz tog fonda povukli kažem barem 50% a ne 26,6%. Hvala lijepa.

Dakle, ja uporno ponavljam da europske fondove trebamo iskoristiti da bi izgradili mrežu. Dakle, ovo što vi kažete da fali našim znanstvenicima iskoristimo europske fondove da izgradimo tu mrežu. I ponavljam opet primjer Rijeke gdje je dobiveno računalo koje košta 40 milijuna kuna koje spada među 500 najvećih računala u svijetu i gdje se može raditi znanost kakva može biti potrebna svakom znanstveniku. I mi na taj način očekujemo da ćemo privući znanstvenike. Upravo to trebaju raditi instituti. Ruđer Bošković se tako javio pa je dobio nedavno 2 milijuna eura. Prema tome, to je ono što nam Europa nudi. Iskoristiti za izgradnju infrastrukturne koja će biti onda temelj da se možete javiti na projekte koje daje npr. Europsko istraživačko vijeće. I ono što također treba reći dakle Hrvatska zaklada za znanost kao novi model financiranja ima i dio koji se odnosi upravo na istraživače početnike kako bi oni postali kompetitivni da se mogu javljati na ove velike projekte projekte u okviru HORIZON-a ili nekoga drugog projekta. I neću zaboraviti mi smo u prošloj Vladi osigurali da 1300 mladih znanstvenika ostane na sveučilištu kroz izmjenu koeficijenata koji su im ponuđeni. Prema tome, baza je očuvana i temelji su stvoreni, sada ih treba dalje nadograđivati. Ja vas pozivam da to činimo zajedno. Hvala. Ovim smo završili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Zahvaljujem izvjestitelju.

Hvala. Za pojedinačnu raspravu uvaženi zastupnik Željko Jovanović.

Odgovor na repliku,

Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Željko Jovanović.